Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги, уважаеми българи, пострадали от комунистическия режим! Утре, на 1 февруари, се навършват 75 години от Народния съд, действал в Царство България от декември 1944-а до април 1945 г. Всъщност той е играл ролята на фактически орган на левия революционен терор в абсолютно противодействие и противоречие на Търновската конституция. Основната цел е била ликвидирането на евентуалните политически противници на режима, установен след окупацията на България от Червената армия. На 1 февруари Народният съд осъжда на смърт и избива още същия ден регентите княз Кирил, Богдан Филов и генерал Никола Михов. Шестдесет и седем депутати, изведени с шмайзери от тази зала,

Тримата главорези, контролирали разстрела, са Фердинанд Козовски – забележете, който по-късно ще стане председател на Народното събрание, Изидор Леви – палач-следовател, специален агент на Лаврентий Берия от болшевишкото НКВД, и Лев Главинчев – садист, участник в много комунистически зверства още преди 1944 г. По време на червения терор през годините и с изстъпленията в комунистическите концлагери са намерили смъртта си десетки хиляди души, а семействата им са изселвани, унизявани и поругавани, физически и духовно третирани като хора неблагонадеждни според чл. 1 от комунистическата Конституция. След този нечуван кървав геноцид на българи срещу българи историята на БКП вече е позната на всички. След установяването и господстването на едноличната 45-годишна власт на комунистическата номенклатура най-стабилната страна на Балканите в довоенната 1939 г. – България, е доведена до всеобхватен и фактически фалит. Банкрутът бе официално обявен от комунистическия премиер Андрей Луканов през 1990 г. с мораториума, наложен върху външния дълг на страната. Далеч преди това обаче партията-майка БКП е взела мерки да ограби държавните авоари чрез външнотърговските дружества, в което опит има, разбира се, и днешният председател на БСП – да се пребоядиса като БСП, да разграби чрез подопечната си Държавна сигурност спестяванията на народа чрез банковите фалити. Така другарите, облагодетелствани от чл. 1 от Конституцията и забогатели от грабежите, се втурват в криминалната приватизация. Наскоро депутатът от самата БСП Иво Христов, който счита 80% от българите за дебили, призна публично и го цитирам: „Номенклатурата на БКП и ченгетата от ДС са демонтирали държавата и са присвоили активите, създадени с кръв и пот от българския народ през онези 45 години.“ Така вече не е тайна кой е разграбил България. Днес бившите другарки и другари от номенклатурата са изискани дами и господа, щастливи и заможни представители на новобогаташката капиталистическа върхушка в България, лансирала в обществено-политическия живот своите преливащи от самочувствие деца и внуци. Гордите наследници на комунистическата Гордите наследници на комунистическата наглост и арогантност ежедневно и популистки настояват от трибуната на Народното събрание за социална справедливост, за по-високи заплати и пенсии, по-високи доходи, но не казват колко по-ниски са били те в годините на техните управления – три пъти по-ниски за повече средства за хората с увреждания, но не казват колко са били те по време на техните управления – три пъти по-ниски; повече средства за здравеопазване по тяхно време обидно ниски, повече средства за образование – че днес никога в образованието не са били заделяни толкова средства от българско правителство. Извънземна екология искат – забравиха обаче каква ни завещаха. Говорят за вода, и то кристалночиста! А кой завеща амортизираната канцерогенна водопреносна мрежа от над 90 хил. км далеч преди кончината на социализма, разнебитена под земята? В нея изтичаха над 70% от чистата питейна вода на България. Настояват за чиста храна и чист въздух! А кой скри от българския народ на 26 април 1986 г. за Чернобилската авария и не предупреди народа ни да се предпази? Тогава за номенклатурата от БКП се осигуряваха екологична храна, снабдяване по домовете на комунистическите гаулайтери! И питам Ви, другарко Нинова: сега или тогава народът ни бе накаран от Вашата партия да диша рак и да пие отрова?! Потъналите в лукс, демагогия и антибългарщина днес днешни посткомунисти показно искат, настояват, обещават и все „в името на народа“, който партията им ограби и докара до просешка тояга, но никога не дават същите придобивки, когато те управляват. върнете само 30% от ограбеното през криминалния преход и халът на народа ще бъде чувствително различен. Да, Вие имате обаче друга визия – държавата е стабилна, в хазната има спастрени едни пари за черни дни. Ех, да може да ги докопате, пък много важно е дали ще хванете белия автобус след това, когато, както винаги, Ви гонят от управлението с камъни?! Когато, другарки и другари, вече 30 години разигравате ролята на пречистени херувими, на ангели бели, знайте, че нито един от греховете Ви не е забравен. Тепърва предстои да си платите пред народа достатъчно сметки, и то доста дебели. Няма как да лъжете повече, няма как да се криете! Друго е времето! Няма как да убивате! Греховните маски са срутени от лицата Ви, греховете Ви пулсират издайнически в сърцата Ви. По християнски Ви остава един-единствен шанс: да коленичите пред народа и да поискате прошка за всички безчинства, за всяка капчица кръв – няма значение кой е съгрешил последен и кой е посегнал пръв! Само тогава Вие имате изход, и то един: да помолите да Ви прости България! И ако го стори, трябва и Бог да прошепне: „Амин!“ Поклон пред паметта на жертвите от червения терор! Благодаря Ви, уважаеми господин Гърневски. Господин Симов, заповядайте за декларация от името на парламентарната група. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Респект към поетичното въображение на господин Гърневски. Слушах това, което говори, и за мен винаги е странно

Винаги е чудно за мен как един пролетарски поет може да си позволи подобна стилистика. (Реплики.) Много е особено това поетично въображение, което описва България като държава на стабилност, просперитет и възход.

Само преди два дни хората бяха тук отпред, пред парламента, за да искат за пореден път оставката на Бойко Борисов, а междувременно ние ще четем възторжени есета, както навремето четяха в прослава на комунизма, сега ги четем, за да четкаме егото на Бойко Борисов.

Ние изказваме своя поклон пред всички загинали заради политическо насилие. (Ръкопляскания от „БСП за България“.) Крайно време е обаче да спрем да ровим костите на тези хора, за да трупаме политически дивиденти. Това е най-голямата гавра с тях, която можем да си позволим. Постоянно говорим за национално съгласие, постоянно говорим, че трябва да имаме обща визия за миналото. Само преди няколко дни, миналата седмица в парламента депутати от ГЕРБ казваха, че трябва заедно да си подадем ръка, за да решим проблемите.

Уважаема госпожо Председател, преди да Ви запозная с Доклада, позволете ми процедура за допуск на заместник-министър Йовев.

ВЕСЕЛИНОВ: „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление На извънредно заседание, проведено на 29 януари 2020 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2020 г. От името на вносителя Законопроектът бе представен от господин Ивайло Стоянов – началник сектор в Министерството на регионалното развитие обърна внимание, че основна причина за предлаганите промени в Закона за регионалното развитие са изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за целите на регионалното и пространственото развитие, както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставането на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от Европейския съюз. Целта на предложените промени е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се доближат и координират по-ефективно, както и да се използва по-добре натрупаната обща база от информационни ресурси и капацитет. Предложени са промени, насочени към намаляване на броя на стратегическите документи, осигуряване на връзки и взаимодействия между стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и с другите секторни документи на съответните равнища, опростяване на процеса за наблюдение, контрол и оценка на документите, прецизиране на състава, отговорностите и функциите на звената за управление на регионалното развитие в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа. В Законопроекта е предвидена и промяна в структурата, състава и компетенциите на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав. Очакванията са, че новите стратегически документи ще подобрят координацията с другите секторни документи на съответните равнища, ще доведат до подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка, както и до намалена административна тежест и обем на събираната и обработваната информация за целите на регионалното и пространственото развитие. В Комисията бе представено становище от Националното сдружение на общините в Република България, в което са направени конкретни предложения за прецизиране на отделни разпоредби в Законопроекта. По време на дискусията част от изказалите се народни представители подкрепиха по принцип Законопроекта, като същевременно всички обърнаха внимание върху необходимостта между двете гласувания съществено да бъдат преработени разпоредбите, свързани със статута, състава, функциите и правомощията на регионалните съвети за развитие. Въз основа на обсъжданията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление 12 гласа „за“, без „против“ и 9 гласа „въздържал се“ предлага на Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет, да бъде приет на първо гласуване.“ Благодаря Ви, уважаеми господин Веселинов. За да представите Доклада на Комисията по труда, социалната и демографската политика – заповядайте, доктор Адемов. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. „ДОКЛАД за първо гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, внесен от Министерския съвет Комисията по труда, социалната и демографската политика на редовно заседание, проведено на 22 януари 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие. На заседанието присъстваха Деница Николова – заместник-министър в Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и Ивайло Стоянов – експерт в същото министерство. Законопроектът беше представен от заместник-министър Деница Николова. Причина за предлаганите промени в Закона за регионалното развитие са изводите от извършен анализ на действащата национална политика за регионално и пространствено развитие. Изводите от този анализ в областта на преодоляването на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия и неравенства показват недостатъчна ефективност в предприетите мерки, голям брой стратегически документи, неефективен механизъм за контрол и оценка на стратегическите документи, допълнителна административна тежест при събирането и обработването на информация за целите на регионалното и пространственото развитие, както и наличие на големи диспропорции в развитието и изоставането на българските райони по ключови социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни от Бавните темпове на икономически растеж, както и необходимостта от създаване на условия за по-балансирано и устойчиво развитие на територията, показват необходимост от извършване на нормативна промяна в законодателната рамка за регионално развитие и пространствено планиране, която да доведе до нов и адекватен подход към регионалната политика в страната. Подготовката за следващия Програмен период 2021 – 2027 г. и използването на европейските структурни и инвестиционни фондове могат да бъдат ускорител на промяната на модела за изпълнение на регионалната политика чрез по-тясно интегриране на секторните приоритети и цели с тези на политиката за регионално развитие. Целта на Законопроекта е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно, както и да се използва по-добре натрупаната обща база информационни ресурси и капацитет. Очакваните резултати от реализацията на Законопроекта са: 1. Намален брой стратегически документи с ясна насоченост и фокусирани върху специфични цели с повишена съдържателност, ефективност и приложимост. 2. Ясно изявени връзки и целенасочени взаимодействия между стратегическите документи за регионално и пространствено развитие, както и с другите секторни документи на съответните равнища. 3. Подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи за регионално развитие, намалена административна тежест и обем на събираната и обработваната информация за целите на регионалното и пространственото развитие. 4. Въвеждане на информационна платформа за целите на регионалната политика. политика. 5. Прецизирани състави, отговорности и функции на звената за управление на регионалното развитие в съответствие с изискването за повишаване на ефективността и ефикасността на тяхната работа. зоната на интерес на Комисията по труда, социалната и демографската политика е изменението на Закона за насърчаване на заетостта. Променят се четири члена, като в тях намират място новите определения и дефиниции, с които Законът за регионалното развитие ще работи в бъдеще. Към Законопроекта е приложена Частична предварителна оценка на въздействието на Законопроекта. В проведената дискусия взеха участие народните представители Виолета Желева, Милко Недялков, Надя Клисурска, Николай Иванов и Хасан Адемов. В изказванията пролича тревогата на народните представители, че Законопроектът е закъснял, че много от оценките имат пожелателен характер, че документът е формален. Беше изказано безпокойство, че Законопроектът не осигурява приемственост с досегашните правила и установен ред и че в районите няма подготвени експерти, които да прилагат новите стратегически документи. В отговор на многобройните въпроси заместник-министър Николова посочи, че с предложените промени в Закона за регионалното развитие ще бъдат въведени нов тип документи, обединяващи стратегическото и пространствено планиране на регионалното развитие – Национална концепция за регионално и пространствено развитие, Интегрирана териториална стратегия за развитие на статистически район от Ниво 2 и План за интегрирано развитие на община. Предложенията за промяна в системата от стратегически документи за регионално и пространствено планиране са обосновани от доказаната сложност, повторяемост на обхвата и съдържанието и неефективност в изготвянето и прилагането им до момента. Редуцирането на броя на документите и опростяването на тяхното съдържание с цел да бъдат фокусирани върху решаване на конкретните и специфични проблеми на съответните територии се съпътстват от обединяване на проблематиката на регионалното и пространственото планиране. Новите стратегически документи ще подобрят координацията с другите секторни документи на съответните равнища, ще доведат до подобрен и опростен процес на наблюдение, контрол и оценка, както и до намалена административна тежест и обем на събираната и обработваната информация за целите на регионалното и пространственото развитие. Предвижда се промяна в структурата на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертен състав. След приключване на обсъждането и проведеното гласуване с резултати: 13 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържал се“, Комисията по труда, социалната и демографската политика

Остана Докладът на Комисията по околната среда и водите. Заповядайте, госпожо Василева. Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по околната среда и водите относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2020 г. На редовно заседание, проведено на 23 януари 2020 г., Комисията по околната среда и водите разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие, № 002-01-1, внесен от Министерския съвет на 2 януари 2020 г. На заседанието присъстваха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството: госпожа Деница Николова – заместник-министър, и господин Ивайло Стоянов – началник сектор „Стратегическо планиране и програмиране“. От името на вносителите Законопроектът и мотивите за неговото приемане бяха представени от заместник-министър Деница Николова. Целта на Законопроекта е да се постигне оптимизиране на процесите на планиране на регионалното и пространственото развитие, като те се сближат и координират по-ефективно. Измененията са свързани с промяна в йерархическата структура на стратегическите документи. Дава се възможност за по-ефективно наблюдение, контрол и оценка на стратегическите документи. Предвижда се промяна в структурата на регионалните съвети за развитие, които ще включват управленски и експертни състави. Разширяват се правомощията им, като се дава възможност да участват във вземането на решения за инвестиции на регионално ниво, включително с европейски средства. Със Законопроекта се цели да се постигне по-ефективно изпълнение на регионалната политика, която ще бъде по-ясно фокусирана върху териториите и районите, които имат нужда от подкрепа. Очакванията са за по-пряко участие на местната власт в изпълнението на целенасочената инвестиционна политика. Отношение по внесения законопроект взеха народните представители Ивелина Василева, Манол Генов, Румен Георгиев и Джевдет Чакъров. Повдигнати бяха въпроси, свързани с: обхвата на районите от Ниво 2 и интегрираните регионални проекти, които ще бъдат акцент през следващия програмен период, как ще се осъществява подборът, изпълнението и мониторингът на проектите, каква ще е ролята и функциите на регионалните съвети и ще имат ли необходимата експертиза за оценяване на проектите, предвижданите три етапа на оценка няма ли да доведат до блокиране на работата на администрацията и забавяне в реализацията на проектите, и в следващия програмен период ще се работи ли в посока изравняване на стандартите на регионите? Вносителите поясниха, че Законопроектът не предвижда промяна в обхвата на районите от Ниво 2. За първи път ще се прилага моделът на интегрирани териториални инвестиции, като ще се търси интегрирано въздействие върху дадена територия. Мерките вече няма да се делят по секторни политики, а ще се прилагат комплекс от мерки по всички сектори, които да доведат до положително икономическо въздействие върху територията. Законопроектът предвижда нова структура на регионалните съвети – на експертно и управленско ниво. Ще се използват ясни методология и критерии за оценка на концепциите на всеки етап, като първи е етапът на приемане от обществеността, след това ще се прави експертната оценка за съответствие със законодателството и критериите. Накрая на управленско ниво ще се определя кои са най-приоритетните проекти за дадена територия. Европейският регламент изисква задължително наличие на регионално ниво, което да взема решенията за проектите и да гарантира, че инвестициите са най-адекватните спрямо дадена територия. Беше пояснено, че новият модел е в посока намаляване на дисбаланса между отделните региони. Дава се възможност на всеки регион спрямо икономическите си показатели да изведе основните си приоритети и да ги изпълни така, че да догони останалите, като във всички случаи тези приоритети ще бъдат съобразени с интегрираната териториална стратегия. След приключване на дискусията и проведеното гласуване Комисията по околната среда и водите с 11 гласа „за“, без „против“ и 7 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и прие следното становище:

Имаше семпли опити през последните две-три години да се проведе широка дискусия между всички заинтересовани страни, държавни институции, общини, неправителствен сектор, бизнес за резултата от действащата национална политика за регионално развитие и нов подход при планирането. В крайна сметка тази дискусия замря и беше формална. Загуби се и много време. Основният фокус в нея бяха идеите за ново райониране, а не обективният анализ на провала в регионалната политика, задълбочаването на междурегионалните различия, цялостното изоставане на българските региони по социално-икономически показатели в сравнение с останалите страни в Европейския съюз. Допълнителен резултат от всичко това е и липсата на ефект от инвестираните огромни европейски средства, които, освен че поизлъскаха градската среда, не доведоха до никаква промяна за българските граждани. Вместо да се впрегне целият научен, политически и граждански потенциал за коренна промяна в политиката за регионите се стигна до този законопроект, който не е нищо повече от слаба подложка за процедурата по подготовка на новата оперативна програма. Апропо, в мотивите към Законопроекта правителството признава провала на досегашния подход. Лошото е, че нищо работещо и кой знае колко ново не се предлага. Нито намаленият брой стратегически документи, нито претенциите за подобрен и опростен процес на планиране, наблюдение, контрол и оценка на същите тези стратегически документи за регионално развитие, нито новата йерархия на вземане на решение ще доведат до по-добро бъдеще за българските региони. Опасявам се, че ефектът ще е обратен, а с новите функции на регионалните съвети ще се задълбочат и вътрешнорегионалните различия. Най-големият недостатък на Законопроекта е отказът от политика към районите за целенасочена подкрепа. Странно е, при признание за задълбочаване на изоставането на районите с най тежки социално-икономически характеристики, да не промениш подхода и да търсиш решение за намаляване на тези тежки диспропорции. Като народен представител от такъв район – Северозападния, не мога да приема това. Не е възможно само със спецификата и конкретния потенциал на съответния район и при липса на целенасочена подкрепа през Закона да се постигне каквото и да било. Все едно давещият се да се хване за косата и сам да се измъкне от водата. Предвидените нови стратегически документи на ниво община, наречени План за интегрирано развитие на община, би трябвало да обединят в себе си характеристиките на досегашните общински планове за развитие и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие. Отново нищо ново, а и общините отдавна са демотивирани да планират дългосрочно. Допълнително те трудно ще мобилизират експертна помощ, защото липсва предвидена подкрепа за това планиране и рискът от невъзможност впоследствие интегриране на тези планове ще взриви цялата идея на Законопроекта. Промяната в структурата на регионалните съвети и разширяването на обхвата на правомощията им е добра крачка, но само по отношение на включването и упълномощаването за участие в тях на кметовете на общини от Ниво 2 с право на глас. Големите проблеми тук са размиването на отговорността при вземането на решение на такъв колективен орган и липсата на достатъчен експертен капацитет на регионалните съвети в светлината на новите им правомощия. Два пъти задавам въпроси за това – и в Регионалната комисия миналата година, и сега по време на обсъждането в Социалната комисия: как ще се уплътнят новите правомощия по надзор и контрол на тези регионални съвети, и как ще се успее в цялата процедура по подготовка на подзаконовите нормативни актове да се осигури този експертен потенциал? Не носи ли това риск също от вземане на решения на тъмно и по политически признак? Предвиден е наистина експертен състав към тези регионални съвети, но тепърва ще се осъществява подборът му и ще се разписват в правилник функциите им. Отсега е ясно, че е невъзможно през 2020 г. цялата инфраструктура по Законопроекта да бъде създадена и да се изготвят плановете на общините. Това ще доведе до огромно забавяне на политиките на местно регионално ниво и старта на новата оперативна програма. Няма да коментирам замяната на районите със статистически зони, статистически райони и статистически области. Ако това е иновацията в новия подход за адекватна политика за регионите, коментарът е излишен. Нашата парламентарна група няма да подкрепи Законопроекта. Смятаме, че е необходим един много по-широк консенсус за нов законодателен подход за регионална политика. Ясно е, че такъв консенсус няма, а Законопроектът, който ни се предлага, само ще повтори според нас провала в досегашната регионална политика. ХРИСТОВ: Благодаря Ви, господин Иванов. Реплики има ли? Няма. Продължаваме с изказванията. Имате думата за изказвания, колеги.

Господин Председател, уважаеми колеги! Аз гласувах „против“, защото този закон не решава в детайли дисбалансите и в регионалното развитие на държавата. Създава голям риск от политизация при взимането на решения при оценка на проектите. Никъде в Закона няма за децентрализацията, която обещавате години наред и нищо не свършихте. Накрая, господин Христов, Вие забихте още един пирон в ковчега на българския парламентаризъм, явно в голямото си желание да го погребете.

Така че Вашето поведение е крайно недопустимо в този случай, в който Вие, повтарям още веднъж, лишихте народните представители от право на изказване. Благодаря, господин Генов. Не знам дали съм аз, или народните представители, които до момента не бяхте тук. Не искахте да участвате и чак когато обявих, че прекратяваме разискванията, от „БСП за България“.) Ще оставя въпроса така, без да го завършваме, но моля оттук нататък, когато водещият, който и да е той, отправя въпрос за изказвания, да бъдете действително активни, защото се получават ето такива ситуации. (Шум и реплики.) Няколко пъти погледнах към Вас. Няколко пъти помолих. Толкова! Благодаря, господин Председател. По начина на водене. Господин Христов, много Ви уважавам, няколко пъти съм Ви измъквал от неудобни ситуации в тази зала именно от такива Ваши решения, които приемате, особено когато се приемат закони, които решават същината в регионалното развитие на България. Според мен всички тук ГЕРБ – представителите на управляващата партия, да излязат на тази трибуна и да ни разяснят защо и по какъв начин искат да създадат една междинна структура; откъде ще са средствата за тази структура; каква ще е тази политическа формация, която ще бъде съответната преграда за проектите от общините, които трябваше да бъдат представяни в Министерството; кои ще са тези неправителствени организации, които ще бъдат включени в тази структура; и защо Вашият партньор, така наречените „Обединени патриоти“ не са съгласни с този законопроект, и Вие по най-бързия начин прекратихте разговора? От този разговор, господин Христов, щяха да спечелят и ГЕРБ, и обществото, защото щяха да чуят, че това, което правите, е една нова политическа формация, една нова преграда, като ВиК – Перник, и Областна управа – Перник, за да не може да се вземе съответното решение, което ще е в полза на отделната област, и да тръгнете да задържате министрите. За това става въпрос! Законопроектът, който ни предлагате днес, е чист политически закон. За лобизъм не искам да говоря, но ще бъдат взети политически решения за съответните проекти, които ще бъдат представени за развитието на отделния регион, без да имаме второ ниво на развитие на страната. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от Първо, лично да Ви благодаря. Да, вярно е, Вие в много случаи сте ми оказвали съдействие в трудни ситуации, и действително благодаря. Що се отнася до ситуацията, когато народните представители трябва да вземат отношение, всъщност те сами решават да вземат ли отношение по даден законопроект, или да не вземат.

Започваме с разисквания по питането от народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов към министъра на енергетиката Теменужка Петкова относно политиката на Министерството на енергетиката по отношение на бъдещето на въглищните топлоелектрически централи в България. На питането на народните представители Таско Ерменков, Жельo Бойчев, Виолета Желева и Атанас Костадинов е отговорено в заседанието на 24 януари петък. На същото заседание 64 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“ са внесли предложение за разисквания по питането, заедно с проект за решение. Разискванията са насрочени от председателя на Народното събрание за следващото заседание за парламентарен контрол. Предложението за разисквания по питането и Проектът за решение са изпратени на народните представители в електронен вид на 24 януари 2020 Внесен е Проект за решение, който следва да се гласува, и Проект за решение, внесен от 64 народни представители от парламентарната група на „БСП за България“. Кой от вносителите ще представи изложението и предложението за разискване, както и Проекта за решение? Заповядайте, господин Ерменков.

За мнозина от Вас Енергийният комплекс „Марица изток“ е нещо, което сте го чували, но едва ли сте добре запознати с неговата същност, затова ще ми позволите да започна с малко общообразователни думи. Минно-енергийният комплекс „Марица изток“ е проектиран и изграден на базата на най-голямото на Балканите находище на лигнитни въглища със запаси над четири милиарда тона. За да се достигне до добива на това богатство, са инвестирани милиарди левове финансови средства, приведени към днешната им стойност. Отчуждени са селища, земеделски и горски площи, построени са десетки километри канали и язовири, за да бъдат отведени водите на реките Овчарица, Селска, Чакърлийска и други, заедно с техните притоци, извън полето на находището. Построени са десетки електрически подстанции, електропроводи високо напрежение за захранване на десетките багери, насипообразуватели, претоварачи, гумено-транспортни ленти, жп линии, помпи и други съоръжения, работещи в рудниците. Изкопани са милиарди кубически метра земна маса, за да се разкрият въглищните пластове за добив. Построени са десетки километри жп линии, гумено-транспортни ленти, необходими за превоза на добитите въглища до термичните централи. През последните 15 години са инвестирани над 1 млрд. евро за доставка на нови багери за рехабилитация и модернизация на наличните багери, насипообразуватели, гумено-транспортни ленти и жп гари. Към настоящия момент в находището остават около два милиарда тона запаси от лигнитни въглища. Стойността на добитите и доставени в ТЕЦ въглища е около девет евро на тон.

ЕАД е най-голямата ТЕЦ на Балканите и е с инсталирана мощност 1650 мегавата. През последните години в нея са инвестирани над един милиард евро за подмяна на турбините, генераторите, котлите, електрофилтрите и други съоръжения с нови, съвременни. Монтирани са съвременни сероочистващи съоръжения, които задържат над 97% от емисиите на серен диоксид. Технологията на изгаряне на лигнитните въглища в новите котли е такава, че емисиите на азотен диоксид са значително под пределно допустимите европейски норми. Електрофилтрите задържат, забележете, 99% от праховите емисии. ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД е с инсталирана мощност от 910 мегавата след рехабилитацията. В него, както и при ТЕЦ Марица изток 2, само сградите са стари. Всичките основни и спомагателни електропроизводствени мощности са нови, съвременни и високоефективни. Сероочистващите съоръжения задържат над 98% от серните емисии. Стойностите на емитираните азотни съединения и прахови частици са много под европейските пределно допустими. За постигането на тези параметри са инвестирани над 700 млн. евро. ТЕЦ „АЕS Гълъбово“ АД е най-новата и на световно ниво с инсталирана мощност от 670 мегавата. Инвестирани са над 1,3 млрд. евро в изграждането ѝ. Емисиите на вредни газове са с най ниски стойности. Емитираните пречистени газове след електрофилтрите преминават през охладителна кула, където окончателно се очистват от фините прахови частици. Турбо групите са изключително маневрени и се използват от електроенергийния системен оператор за бързо овладяване на резки промени в напрежението и честотата на електрическия ток в система, в следствие на неритмичността в работата на възобновяемите енергийни източници. В работата на Комплекса пряко са ангажирани над 10 хиляди човека. Обслужващите Обслужващите основната дейност на предприятието в Комплекса са около 20 хиляди човека. Изчислено, заедно със семействата, това прави около 100 хиляди човека, които напълно или в по-голяма степен зависят от функционирането на този комплекс. Може ли българската енергетика да си позволи 3230 мегавата инсталирани мощности или при седем хиляди часа годишно производство на около 23 милиарда киловатчаса годишно производство на електроенергия, което прави около 45% от цялото производство на електроенергия в България, без това да се отрази на енергийната сигурност на страната, а оттук и на националната? Категорично не! Могат ли тези мощности да бъдат заменени с вятърни или с фотоволтаични централи? Теоретично могат, ако бъдат допълнително инсталирани около 15 хиляди мегавата фотоволтаици при годишна работа около 1500 часа или 7500 мегавата вятърни централи при годишно функциониране около три хиляди часа. При това трябва да се има предвид, че, първо, това не могат да бъдат базови мощности, защото имат, грубо казано, цикличен характер и, второ, разликата в цената на произведената енергия от тези ВЕИ в пъти превишава тази на държавната ТЕЦ Марица изток 2. Може ли водноелектрическите централи да бъдат алтернатива? И тук теоретично – да. НЕК разполага с 2713 мегавата инсталирани мощности в турбинен режим и 937 мегавата в помпен. Но всички сме свидетели на водната криза, да не казвам катастрофа и виждаме какво става с водните баланси в страната. На практика тези мощности няма как да бъдат използвани седем хиляди часа годишно. От изложеното дотук е ясно, че без въглищна енергетика в дългосрочен план няма как да очакваме гарантиране на енергийната сигурност на страната, а оттук и на националната. Допълнително има огромен риск и от социална криза в национален мащаб, ако оставим без работа миньори и електроенергетици, работещи в топлоелектрическите централи. Вече споменах, че около 100 хиляди човека зависят пряко или косвено от функционирането на въглищната ни електроенергетика. Представете си тези хора, останали без работа, да увиснат на държавния бюджет за социални помощи и такива по безработица. По този въпрос, предполагам, че някои мои колеги ще вземат отношение. Има и още един огромен риск – изпадането на ТЕЦ Марица изток 2 във фактическа несъстоятелност. По отчети към края на първото полугодие на 2019 г. загубата, която е натрупана от държавната ТЕЦ, възлиза на 144,9 млн. лв. Отрицателният резултат на компанията се влошава с нови 2,7 млн. лв. спрямо първото полугодие на 2018 г., а дружеството е в тежко финансово състояние. Разходите само за покупка на въглеродни емисии за шестте месеца на 2019 г. са до 192 млн. до 192 млн. 100 хил. лв. Отделно разходите на Централата към Фонд за сигурност на електроенергийната система са за над 15 млн. лв., става ясно от отчета. Централата вече втора година е реално пред фалит, тъй като не е в състояние да покрива разходите си и изцяло разчита за това на финансовата помощ от собственика си – Българския енергиен холдинг. Общо натрупаната загуба към полугодието на 2019 г. вече е над 800 млн. лв., а дълговете превишават 1,54 млрд. лв. Сигурно е, че към края на годината положението – имам предвид 2019 г., не само не се е подобрило, а и даже се е влошило. Ако не се намеси държавата, със сигурност може да твърдим, че тази година ще е последната за държавната ТЕЦ. Знаем, че правителството е поискало разрешение от Европейската комисия за увеличение на капитала на дружеството като единствен изход от създалата се критична ситуация. Все още обаче от Европейската комисия няма отговор, но и време за губене също няма. Изхождайки от тези факти, осъзнавайки, че националните ни интереси стоят над партийните, ние от Коалиция „БСП за България“ предлагаме да се обединим около следното решение, състоящо се от две точки. Аз ще Ви прочета точките, без да влизам в преамбюл и другите, които председателят на Народното събрание ще прочете, атрибути на едно решение. „Народното събрание реши: 1. Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да предприеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в това число и чрез финансово оздравяване на дружеството с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос. 2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаване на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи в Република България в условията на участие в платформата „Въглищни региони в преход“. 3. Министърът на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите мерки и постигнатите резултати.“ Искам само да кажа, че в преамбюла сме се основали на суверенното си право да гарантираме енергийната сигурност и независимост на страната като парламент.

че за нас работата в името на просперитета на родината е това, което ни е събрало тук и би трябвало да ни обединява в критични момент, какъвто без съмнение е и този. Надявам се разумът да надделее над политическите ни пристрастия и да направим необходимото за гарантиране функционирането на нашата въглищна електроенергетика. Благодаря Ви за вниманието. парламентарната група на ГЕРБ с 20 минути, „БСП за България – 17; „Движението за права и свободи“ – 7;

Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми народни представители! Има два проблема пред България, които трябва да решим сами и и по възможно най-добрия начин. Единият от тях е Европейската зелена сделка. Амбицията на европейските лидери да бъдем спасителите на човечеството в този момент от екологична катастрофа може да се окаже, че върви по пътя на друга една амбиция – да бъдем технологичните лидери в света, света, разглеждайки тази амбиция в светлината на нейното отражение към България. Какво ми се иска да отбележим в смисъла на разглежданата тема? От гледна точка на електропроизводството. Нормалното функциониране на електроенергийната система на Република България в дългосрочен план, при гарантиране на националната независимост на държавата в този сегмент от икономиката ѝ, може да бъде реализирано при следните предпоставки: организиране на добре функциониращ електроенергиен пазар; съхраняване на потенциала на АЕЦ „Козлодуй“; оптимално изграждане и използване на възобновяемите източници и съхраняване потенциала на ТЕЦ на въглища основно в Комплекс „Марица изток“. България, като страна с нисък брутен вътрешен продукт, поради което, следвайки духа на политиката на Европейския съюз, би трябвало по подразбиране да се стремим към постигане на по-ниската цел, редуцирана към 2040 г. по отношение намаляване на емисиите на въглероден диоксид спрямо емисиите през 1990 г. Вписвайки се в параметрите на една такава политика, може да бъде предложено етапното намаляване на работещите мощности на лигнитни въглища до 2040 г. до ниво 2060 мегавата. От гледна точка на добива на въглища в Комплекс „Марица изток“. Предсрочното спиране на минните дейности в района на Комплекс „Марица изток“ през следващите 10 години е технически и технологично невъзможно от гледна точка на: осигуряването на стабилитет на дълготрайна устойчивост на бордовете на рудниците; ефективното тампониране на разкритите въглищни пластове по протежение на близо 10 км работен фронт, които в последствие ще останат на дъното на бъдещ язовир. В случай че това мероприятие не бъде изпълнено по правилата, бъдещият огромен водоем ще се запълни с разредена сярна киселина, която впоследствие ще започне да се оттича към естествения си водоприемник – река Марица, възстановяването на естествения отток на отклонените реки и техните притоци с прилежащи водосбори, моделиране на приемливи форми на възстановения ландшафт. По различни оценки финансовото обезпечаване на тези дейности към днешна дата се оценява на около на около 900 милиона или дори на милиард и 200 милиона. Прекратяването на минните дейности в руднично поле с такива параметри може да бъде извършено единствено и само по естествен път на поетапно затихване на добивните дейности в рамките на следващите 20 до 25 години. През този период могат да бъдат реализирани по технологичен път цитираните по-горе дейности, като в цената на въглищата ще бъдат включени и средствата, свързани с окончателното приключване на добива. Изправени сме пред сериозен проблем. Имаме всъщност дилема – да спазваме стриктно предлаганата програма на Европейската комисия по отношение изпълнението на Европейския зелен пакт. Тя се налага чрез целенасочено ограничаване на квотите за въглероден диоксид, последвано от ръст на търгуваните цени. Потърпевшите ТЕЦ-ове на въглища бързо се декапитализират и финансово фалират. да се съобразим с потребностите на бита и индустрията от електрическа енергия на достъпни цени в следващите 10 или 20 години и разработим своя финансово обоснована програма за плавен преход към нисковъглеродна икономика. Първият избор ни налага спиране на ТЕЦ на въглища още преди 2025 г. Нямаме резервни мощности, нито финансов ресурс да построим такива, които да ги заместят и да са отговарящи на изискванията на Зеления пакт. Страната ни ще се изправи пред огромен дефицит в размер на 35 до 40% недостиг на електрическа енергия както за бита, така и за промишлеността. Не сме сигурни дали съседните ни страни например Сърбия или Турция, които не са обвързани с Европейския зелен пакт, ще имат такъв излишък от електрическа енергия, която да ни продадат. Поради очертаващия се дефицит на електрическа енергия на целия европейски пазар много е трудно да се прогнозира цената, на която ще можем да я закупим. От последната ще зависи и доколко ще бъде поносим скокът или ръстът на цената на електрическата енергия за бита и промишлеността. Ще запазят ли конкурентната си способност българските промишлени стоки? Това ще бъде предпоставка за срив на националната ни икономика и избухване на остро социално напрежение. Вторият избор е за предпочитане и той може да бъде обоснован пред Европейския съвет със следните аргументи: Замяната на 40 – 45% ефективно работещи ТЕЦ на лигнитни въглища – единствената местна суровина със запаси, осигуряваща ефективната им експлоатация, изисква огромни финансови средства и значителен период както за строителството на нови нисковъглеродни електропроизводствени мощности, така и за саниране на минните изработки в съответствие с екологичните норми. - България изпреварващо е изпълнила амбициозните цели на Европейския съюз да се намалят количествата въглероден диоксид с над 55% спрямо базовата 1990 г. През 1990 г. те са били 104 млн. тона, а през 2019 г. са под 50 млн. тона. Ние приемаме солидарно да изпълняваме общоевропейската политика за редуциране на въглероден диоксид и след 2030 г., когато всички партньори в Европейския съюз ще са постигнали същата редукция на емисията си, тоест с 55% спрямо 1990 г. Коректно е всички страни – членки на Европейския съюз, да имат равен старт в процеса на декарбонизация през третото десетилетие на XXI век. - През следващите десет години до 2030 г., ще подготвим българската енергетика и индустрия за плавно съкращаване на емисиите за въглероден диоксид, равнопоставени с нашите партньори, като определим необходимите финансови средства за постигане на европейските цели. Необходимо е да се определят и източниците на финансиране от европейския целеви фонд и националния бюджет. Не е необходимо да изпреварваме във времето и другите страни в постигането на високите цели за редуциране на емисиите въглероден диоксид. България, благодарение на благословената си зелена природа, не е износител, напротив, благодарение на зелените си гори, многобройни реки, водни басейни, Черно море – природата ни абсорбира два пъти повече количества. Всъщност българската природа абсорбира емисии от въглероден диоксид от съседните европейски държави. Логично е България не да купува, а да продава квоти. квоти. Наскоро ми попадна едно класиране на стоте световни компании, най-големи замърсители на природата. В това класиране, уверявам Ви, не присъства Енергийният комплекс „Марица изток“, независимо от това, което се чуваше много пъти от страна на някои защитници на противната теза. Тъй като сме постигнали целта за 2030 г. – да се намалят с 55% емисиите на въглероден диоксид, то следва да можем да ползваме без редуциране определените ни вече суми по кохезионните фондове целево за развитие на образованието, реформиране на здравеопазването и за догонване на средноевропейския стандарт на живот. През 2018 г. 20% от общата консумирана енергия в нашата страна е била от възобновяемите енергийни източници, което е далеч над целевото ниво от 16% за 2020 г. Трябва да подкрепим инвеститорите за изграждането на нови възобновяеми източници, като облекчим условията за включването им в електропреносната мрежа, а произведената от тях електрическа енергия да се търгува на либерализирания борсов пазар. Запазвайки приемливи стойности на цената на електрическата енергия, България ще запази и социалния мир, конкурентната способност на промишлената си продукция и стабилен ръст на брутния вътрешен продукт в близка и средносрочна перспектива, условие за повишаване на жизнения стандарт на всички български граждани. Не на последно място, ще съхраним относителната си енергийна независимост. И още нещо: ще популяризираме инициативата на Старозагорска община да се залесяват с качествени дървесни видове всяка година по 100 дка от голите горски площи. Това е и в отговор на призива на ООН да се посадят един трилион дръвчета през следващите десет години.

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Министър, многократно от тази трибуна съм изразявал моето притеснение от липсата на дългосрочна стратегия. Особено в такава сфера като енергетиката, колеги, считам, че е хубаво да имаме визия, стратегия как ще се развива този отрасъл. Разбира се, колегите от ГЕРБ могат да кажат, че средата е изключително динамична и затова не ни е необходима такава стратегия, но в крайна сметка затова сме тук в парламента, за да променяме стратегиите. Вече имаме един такъв добър, полезен опит преди година, когато Вие дойдохте и поискахте промяна на нашата стратегия, и ние, разбира се, Ви подкрепихме. Така че е хубаво да се знае, особено енергетиците, тези хора, които работят в този отрасъл, какво все пак е виждането на българското правителство и на българския парламент в тази сфера. Разбира се, ситуацията се променя. Когато още преди 7 – 8 години започнахме да говорим за намаляване на въглеродните емисии – тогава аз, разбира се, в качеството ми на министър не само на енергетиката, но и на икономиката, се присъединих към европейския европейския клуб „Приятелите на индустрията“, като предлагахме да бъдем изключително внимателни на европейско ниво. Защото, уважаеми дами и господа, Европа, като Европейски съюз, не бих казал, че е най-големият замърсител. Да, съгласни сме, че Европа трябва да дава пример, но ако искаме глобално

държава нам – Турция, тя може да бълва колкото си иска емисии и в същото време кой страда? Страда българският бизнес, страдат българските работещи, българската икономика, защото де факто се делокализират фирмите, те продължават да си пуфтят, да замърсяват и в същото време нито въздухът ни е по-чист, а пък сме загубили инвестиции и работни места. След това дойде идеята за прословутия Зелен пакт. пакт. Разбирам колегите европейски депутати от ГЕРБ, които уж не са го гласували, уж не са съгласни с него, само че министър-председателят Бойко Борисов подкрепи този Зелен пакт. Така че, колеги, ние вече сме в този Зелен пакт и трябва да мислим какво правим оттук нататък. Този Зелен пакт, за съжаление, е изключително рестриктивен към емисиите, особено към тези така наречени замърсяващи предприятия, и съответно до 2050 г. ние трябва да сме неутрални по отношение на въглеродните емисии. Нещо повече.

Затова работата на Министерството, на правителството е да успокоява хората и те да бъдат спокойни за своите неща, защото наистина има страшно много спекулации. Тук оставям настрана инвестициите, които са направени в годините. Даже, когато човек е настоятелен,

Европейската банка за възстановяване и развитие в Лондон, с всичките кредитори да седнем на масата и да се договорим, така че тези нови багери да бъдат в момента в комплекса и миньорите да се възползват от тях. Нещо повече, това е хубаво и за тяхната сигурност. Така че, когато имаме конкретни условия, ние трябва да се борим и да ги предоговаряме, колкото и да е трудно това, каквито и усилия да има. Защото усещам, че тук, в тази зала, има консенсус, от който Вие трябва да се възползвате, госпожо Министър, но също така трябва да напишете и Вашето домашно. домашното според мен се състои в следното: ние в следващите години трябва да гарантираме, че Комплексът ще работи, че за миньорите ще има работа. Ако е необходимо, за ТЕЦ-овете да се предложи и да се търси начин за нови сероочистки, но така, че да отговаряме на европейските изисквания.

ако започва този огромен натиск към Министерството и от страна на Европейския съюз, именно за тези централи, които работят с въглища, тогава не знам как ще се случи това балансиране. Тогава от Вас трябва да дойде идеята примерно за някакъв друг вид централи, но Вие трябва да излезете и да започнете да говорите с някакви документи или с някаква визия. Още повече, Фондът за справедлив преход. За да започнем ние, колеги, да се възползваме от този Фонд за справедлив преход – вярно е, че този регламент все още не е гласуван, че той все още е

трябва много добра координация, защото времето лети. В Европейския съюз са изключително динамични, виждам, че са и доста напористи. От една страна, Вие да защитавате нашата енергетика, защото много добре

дали ще бъдат, както каза колегата, с нови зелени дръвчета – ние предпочитаме да имаме зелени работни места, да имаме нов тип инвеститори, така че хората да са че не може да се случи не само икономическа, но дори и социална бомба. В крайна сметка считам, че с общи усилия могат да се случат

най-засегнат от възникналата ситуация с така наречената Зелена сделка и старта на Платформата „Въглищните региони в преход“. Това е област Стара Загора, където повече от 60 години икономиката ѝ се гради около дейностите в Минно-енергийния комплекс „Марица изток“. Днес поне 75% от бизнеса в областта е свързан пряко или косвено с него. Ако България има неблагоразумието да се лиши от въглищата, които се добиват в Мини „Марица изток“, завинаги ще загуби енергийната си независимост и това ще бъде поредната непоправима грешка. Зад витиеватите приказки и предложения за компенсации в кавички по Зелената сделка, прозира безкрайно ясното намерение, че от България се иска да закрие „Марица изток“, който доскоро беше гордостта на България и ни осигуряваше, продължава да ни осигурява и може още 50 години да ни осигурява енергийната независимост. Само мисълта за закриване на Комплекса преди изчерпване на всичките му ресурси е равна на национално предателство, дори по-голямо от закриването на трети и четвърти реактори на АЕЦ „Козлодуй“, което бе част от цената за приемането ни в Европейския съюз. Въпреки че вложихме много милиони за превръщането им в най-сигурни и безопасни в Европа, бяхме принудени да ги закрием, въпреки че други, далеч по-опасни, работят и до днес. Днес под предлог за ограничаване на климатичните промени ще жертваме въглищните си централи, въпреки че наскоро вложихме много милиони в съвременни очистки. Не си ли извадихме поука? Ако закрием централите и нанесем втори убийствен удар по енергетиката и икономиката на България, няма ли някой от сегашните европейски комисари след петнадесетина години да обяви, че това решение на Европейската комисия е изключително грешна преценка, както наскоро определи Джефри ван Орден Орден решението на Комисията за затварянето на трети и четвърти блок на АЕЦ „Козлодуй“. Тогава загубихме, по моя скромна преценка, поне десетина милиарда, а сега колко се готвим да загубим, при условие че в Комплекса „Марица изток“ според енергийни и икономически експерти са инвестирали 50 – 60 милиарда. Какви ще бъдат бъдещите загуби за България? Ще представи ли някой от това правителство пред българското общество оценка на въздействие от едно такова решение? Ще направи ли анализ как това ще се отрази на икономиката и живота на хората от регион Стара Загора? Как ще се отрази на енергийната система на България и на нейната икономика? Ще застане ли някой от това правителство пред работниците, които си изкарват хляба в Комплекс „Марица изток“ и да им каже какво бъдеще очаква тях, техните деца и внуци? Ама там вече след толкова лъжи не ни вярват. Те са сигурни, че сме ги предали за някаква сделка за жълти стотинки, за да сме удобни на Европа. Заявявам Ви от тази трибуна, че зад Зелената сделка на Европейската комисия не стои страх от климатичните промени и произтичащи от това проблеми, а чужди икономически интереси, които ще нанесат унищожителен Нормалните държави няма да позволят това да се случи. Въглищните централи са единственият сигурен балансьор в енергийната система, блоковете им могат да бъдат спирани и пускани при необходимост за много кратки времеви отрязъци. Факт е, че 46% от електроенергията в България е продукт на въглищните централи в комплекса, които на всичкото отгоре за разлика от други български ТЕЦ-ове горят български въглища, добити в българските рудници, и по този начин допълнително стимулират икономиката ни. Факт, който никой не е оспорил до момента, е, че Комплекс „Марица изток“ е гарант за българската енергийна независимост. Приказките за преминаване на въглищните централи в комплекса на газ е нереалистично и неприемливо решение. Не е реалистично, защото това са огромни инвестиции от порядъка на десетина, дванадесет милиарда евро за преработване на горивните инсталации, неприемливо, защото това елиминира въгледобива, отнема хляба на миньорите и защото в контекста на европейската политика за нулеви въглеродни емисии до 2050 г. те ще са с кратък живот и скоро отново ще са изложени на критики. В тази сделка, ако Германия, Полша, Чехия, Унгария и така нататък договарят някакви срокове за затваряне на въглищни централи и те са след 2041 г., защо в България говорим за срокове – 2024 – 2025 г.? Ние трябва да сме последни. Тоест не по-рано от 2050 г., а дотогава да изградим заместващи мощности, да пренастроим икономиката в района на комплекса. Преходът трябва да е плавен, без сътресения, без значителни загуби за обществото и икономиката ни. В този мандат от 2017 г. до момента България пропусна много възможности да не сме днес в това положение, почти пред свършен факт. Не успяхме да създадем тясно сътрудничество с Германия, Полша, Чехия, Унгария за съвместни действия по защита на интересите ни. Не впрегнахме целия научен потенциал на България да намери решение в сферата на очистването на емисиите на приемлива цена, които да намалят вредните емисии до такава степен, че да обезсилят аргументите на радетелите за зелената енергия. Дори нямаме категорична позиция към мераците на Европейската комисия за закрила въглищните централи и чакаме какво ще ни кажат и най-вече какво ще ни дадат от Европа, въпреки че от практиката вече трябва да ни е ясно, че Европа много обича да наказва, но не обича много да дава. в което се опитваме да стимулираме икономиката и развитието на България, за да се доближаваме до другите европейски страни, да се измъкваме малко по малко от дупката на последното място, крайно недалновидно е да затваряме въглищните централи, особено тези в „Марица изток“, които са основният доставчик на ток за страната. Как това помага за постигането на така мечтаното сближаване? До болка ми е ясно, че решаването на проблемите с въглищната ни енергетика в контекста на новата политика на Европейската комисия е от огромно значение за цялостното развитие на държавата ни и за нейната енергийна, енергийна, а оттук и на националната сигурност. Да не говорим за регион Стара Загора. Убеден съм, че ако още в началото на този мандат това правителство беше по-сериозно, отговорно инициирало широк обществен и социален дебат, включително и международен, за намиране на работещи решения, ако правителството беше потърсило консенсусна подкрепа от всички политически сили в Народното събрание, нещата щяха да стоят по различен начин. За съжаление, пропуснати години. Оттук нататък след тези разисквания имам надежда за за консенсусни действия за защита на енергетиката. В противен случай – Стара Загора и България няма да ни го простят. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Гьоков. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Танев.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 Важно е да се знае, че през декември 2018 г. Европейският съюз прие Регламент 2018/19/99 на Европейския парламент и на Съвета относно управлението на Енергийния съюз, на действията в областта на климата, съгласно който всяка една от държавите членки, трябва да представи Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. с хоризонт до 2050 г., в който тя посочва своя национален принос за постигането на европейските цели, свързани с намаление на последствията от глобалното изменение на климата. Както знаете, ние вече имахме възможност да се запознаем с Интегрирания план „Климат – енергетика“, който беше представен от Министерството на енергетиката на съвместно заседание на Комисията по енергетика и околна среда. Съвсем очаквано от това, което видяхме в представения ни план, бяха перспективите, предизвикателствата пред развитието на вътрешния енергиен пазар, енергийната ефективност, декарбонизацията и иновациите – едни от основните стълбове на така наречения Европейски енергиен съюз. Това, което направи впечатление в Българския енергиен план, което е предвидено по отношение на въглищата, а именно е предвидено въглищата да запазят доминиращ дял в енергийния микс на страната до 2030 г. Очевидно в следващите години България ще трябва да продължи да разчита на централите, които произвеждат електрическата енергия от въглища. На фона на данните, че произведената от тези базови мощности електроенергия, както вече се каза, представлява над 40%, в зимния период над 60 на 110, излиза, че функционирането на тези централи е част и гаранция за енергийната сигурност на страната. В тази връзка считам, че днешното разискване е изключително важно. Важно е, защото е необходимо да се положат максимални усилия за нормалното функциониране на топлоелектрическите централи в условията на европейските изисквания. Важно е да се знае, че когато говорим за един такъв преход от 2030 г. или по нататък, е време държавата да помогне за развитието на регион Стара Загора, защото това ще бъде регионът, който ще бъде най-силно засегнат от това, което ни очаква. Ако ние искаме да запазим една от силните икономически области в страната си, трябва всички заедно да положим усилия именно за това. Решенията в енергийния сектор следва да са надпартийни и вярвам, че днес ще докажем това, взимайки едно отговорно решение

Благодаря Ви, госпожо Председател. Госпожо Министър, този дебат, който започваме днес, е съвсем навременен, защото знаем, че Европа заговори за тази зелена сделка, тази нова модерна вълна в Европа, която всъщност цели унищожението на целия този бизнес. Една лицемерна сделка, която, за съжаление, ни се натрапва от Брюксел, сделка, която прави така щото в целия Европейски съюз да правим производства, които са много по-малко въглеродно замърсяващи, а в същото време една съседна Турция продължава да произвежда без никакъв проблем евтина продукция и скъпа откъм въглеродни емисии. Навременен дебат е, защото е време сега да се определим кой на коя страна ще бъде. Виждаме, че БСП са изключително активни в това да защитават ТЕЦ „Марица изток“ и да защитават нашата енергетика въглеродната ни енергетика. В същото време в Европейския съюз представителите в ПЕС не правят това. Знаем, че дори Вие имате председател на ПЕС. Много се надявам, че този дебат ще го изнесете, няма няма да го водим тук, в сградата на българското Народно събрание, а ще го изнесете в Брюксел, където му е мястото. Надявам се, че всичко това, което говорите до момента, наистина ще бъде част от мнението на българските представители в ПЕС по отношение на тази зелена сделка, която, пак повтарям, е изключително вредна. ДПС вече заявиха своята позиция. Те са твърдо „за“. Опитват се да се превърнат от либерали в зелени, защото е модерно. Друга причина не виждам. Тази мода обаче освен модерна е лицемерна, тя е вредна, пак казвам, защото в Европейския съюз унищожаваме това производство, но нашите съседи – Турция, Китай, Русия, Щатите, въобще не участват в този процес и съответно произвеждат и ни налагат на нас да произвеждаме много по-скъпа продукция на фона на тяхната. България не може да си позволи да участва в това лицемерие. Защото зад тази европейска зелена сделка стоят над 30 хиляди български семейства, които са ангажирани в този сектор. този дебат, който водим тук, се опитваме да се харесаме на тези хора, и всички в тази зала излизаме и казваме как ще ги подкрепяме, но в същото време лицемерно там, в Брюксел, казваме: да, да нека да работим за този зелен пакт. Ето защо тези хора ще харесат само едно – да кажем „не“ на Зелената сделка, това, което ние от ВМРО – „Обединени патриоти“, правим – да спрем това безумно европейско лицемерие с нашите сили, които имаме в Европейския парламент, и съответно да защитим нашето родно производство. Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Сиди. Реплики? Не виждам. Други изказвания? Заповядайте, господин Костадинов. След това – господин Панчев. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Няма да скрия, че слушах с интерес, но изказването на колегата Сиди финално затвърди желанието ми да се изкажа пред Вас накратко. Ще Ви предложа малко по-различен поглед и да Ви кажа, за да Ви привлека вниманието – радвам се, че имаме категорично становище от една партия за Зелената сделка – отрицателно. Радвам се, че има хора, които следят нашата парламентарна дейност в Европейския парламент и познават нашите документи. Но искам да Ви кажа и следното: всички ние, без изключение, в продължение на 10 – 15 години се превръщаме от съучастници в заложници на това, което се случва и ще Ви кажа защо. От 20 години е ясно, че ще се декарбонизира сериозно европейската икономика. От 15 години съществува европейската система за търговия с емисии. Тя стартира на нива 20 – 25 долара на тон. По време на икономическия срив стигна до пет-шест и тогава българската енергетика – защо казвам, че сме заложници вече, бидейки съучастници, реши, че има глътка въздух да стои на амбразурата и да повтаря: „Ние си искаме централите! Не мърдаме от това и това е нашият национален интерес“. През това време, уважаеми колеги, освен че скочиха пак цените до 20 – 25 долара, съседна Турция към 2024 г. ще има близо 64 гигавата възобновяема енергия, която вече започва според мен да влиза в един сериозен регионален пазар. Госпожо Министър, уважаеми колеги, ние трябва да направим всичко възможно да запазим живота на мините и на централите, но не стоейки на амбразурата да повтаряме, че лошият Брюксел ни пречи, както каза колегата, и това е някаква едва ли не сатанинска Зелена сделка, а като се обединим и имаме политически консенсус с цялото възможно усилие за иновативни и нови технологии, защото има такива, които могат да продължат добива в мините и въпреки това на базата на газификация да добиват

Не виждам? Господин Панчев, заповядайте. Уважаема госпожо Председател, уважаема госпожо Министър, колеги! Не като народен представител от Стара Загора, а като български гражданин ще подкрепя решението, което предложиха вносителите по питането. Всички сме свидетели как преди години ние закрихме част от мощностите на АЕЦ „Козлодуй“ – нещо, което донесе много загуби на България, без да беше необходимо, верни на искането на Европейския съюз, в желанието си да станем членове на Европейския съюз. Днес ние коментираме една тема за това да закрием и част от емисионната енергетика, от енергийното сърце на България, от това, което Старозагорският регион с ТЕЦ-овете там произвежда за нас, българите, и за експорт в съседните държави. Може би това е климатичен проблем, но за нас това е национален интерес. Виждаме какво направи Полша. Те искат 50 млрд. евро от Европейския съюз и възможността да продължат да произвеждат с въглища, макар че там 80% от това, което произвеждат като ток, е на база въглища. Преминаването на България към производство с газ може да бъде реализирано, но това е процес, в който ще бъдат необходими според мен поне 20 – 30 години. Ще бъдат необходими между 10 и 15 млрд. лв. пари, които не виждам как ние можем да ги осигурим, ако Европейският съюз в желанието си да закрием тези мощности не ни подкрепи и не помогне така, както се очаква да бъде направено с другите държави, засегнати от този проблем.

45% от необходимата за България електрическа енергия. Това, което на мен ми се струва, че е необходимо в момента, е ние да бъдем много по-активни и българското ни правителство да работи по-активно за присъединяването на страната ни към европейските програми за въглищните региони в преход и за изработването на ясна стратегия за развитието на една стратегическа за България сфера, каквато е енергетиката. България е в ключов момент за определяне на перспективите за развитие на нашата енергетика и са необходими отговорни отношения, съгласие и единна политика, без да се делим на леви и десни, за гарантиране на енергийния баланс и енергийната сигурност в страната,

и какво правим в момента. Ямбурското находище – за 20 години, отказахме се от правата, които имахме. Не реализирахме Син поток. Продадохме за без пари „Нефтохим“ – Бургас, защото ни накараха. Не реализирахме Южен поток. Не направихме „Белене“, защото така ни накараха. Такава беше заповедта. Такова беше нареждането. Не реализирахме „Бургас – Александруполис“. Продължавам! Преизпълнихме много бързо, и това ни струва скъпо, заповедта, нареждането за въвеждането на перките и волтаиците, които са скъп ток.

Всичко това го изброявам, има поне още няколко точки. Виждам, че няма време, госпожо Председател, но бих продължил да изброявам този специален списък на капитулации (показва го), които ни бяха наложени,

кажем, като Полша. Защо Полша може, а ние да не можем, колеги? Аз не обвинявам Полша, тя си отстоява интереса. Затова нека този път

и аз се чудя как българската енергетика до този момент е успяла все пак да я има? Как сме издържали, макар и с тези проблеми, след всичко това, което ни беше наложено, което ни беше натресено? Благодаря, господин Шопов – дадох Ви повече от минута над времето. Реплики? Не виждам. Други изказвания. Заповядайте, господин Николов, за изказване. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Общо взето господин Панчев ме върна назад. Усещам, че преживявам едно déjà vu – в българския парламент да се разискват, както едно време за 3 ти и 4-ти блок, необходими на България, изплатени с много евтино производство на електрическа енергия, които щяха да калкулират достатъчно средства в Българския енергиен холдинг, ако работеха – те можеха да работят до 2020 г., които щяха да покрият абсолютно всички разходи и цената на електрическата енергия може би щеше да бъде друга. Но вече се е случило – загубихме ги, въпреки съпротивата на парламента, въпреки настроението в обществото. Все пак направихме някакъв цивилизационен избор – трябваше да влезем в Европейския съюз, и правилно влязохме. Но неправилно бяха затворени. Виждате, че и тогавашните преговарящи от Европейската комисия казват, че това не е било правилно. Какво правим в момента и защо е този дебат? Европа, може би правилно – не трябва да я критикуваме в това нейно усилие, иска да бъде водеща в новите зелени технологии, с които иска да покаже на света, макар че не е най-големият замърсител в света, че така трябва да се случат нещата. Защото имаме Парижко споразумение, всички сме притеснени във връзка с измененията в климата и виждаме неговите последствия. Но готови ли сме за такъв бърз преход? ще попитам аз. Именно този дебат тук е в тази насока. Готова ли е България да се включи в този бърз преход, който Европа опитва да наложи чрез тази зелена сделка, чрез климат, енергетика и общо взето общо взето приемане на законодателство, което ще принуди всички замърсители да плащат все повече и повече; технологии, които замърсяват околната среда, да бъдат заставени да спрат; и в крайна сметка да постигнем една декарбонизация и нулево емисионно отлагане в атмосферата на въглеродни емисии към 2050 г.?

тенденцията беше именно да намалят въглищните централи в Европа – какво постигнахме? Да вземем една Германия, където знаем, че потребителите, защото са зелено мислещи, са готови да платят чрез цената на електрическата енергия, чрез зелен данък и така нататък, именно насърчаването на възобновяеми източници и намаляването на капацитета на въглищните централи в Германия. Какво се постигна? Вярно, в някои региони на Германия производството на възобновяеми източници Намали ли се производството на въглищните централи? Не, напротив! Осъзна се, че няма как да балансираш тези възобновяеми източници и те сами не могат да се балансират самостоятелно. Затова най-евтиният начин за балансиране е чрез въглищните централи. Какво се оказва в Германия? Около 40% от производството на електрическа енергия е от въглищни централи, както е в България, както е в Гърция, както в Чехия, а да не говорим, че в Полша е към 80%. Нека да помислим, че ние сме най-зелено мислещите в България и решаваме днес да спрем всички въглищни централи. Утре ги спираме! За да може да дишаме по-чист въздух и за да можем да изпълним критериите на Европа и да покажем, че сме страна, която е първа в

дали ще получим икономически тласък? Нека да се замислим върху това – дали имаме възможност да заменим тези мощности с други! Нека се замислим върху това какво ще се случи? Първото, което ще се случи: Габрово, Сливен, Русе – да не изброявам всички градове – централното топлоснабдяване ще спре. Хората няма да стоят на студено – ще започнат да горят всеки според възможностите си дали въглища, дали дърва, дали парцали и всякакви други предмети, само и само да затоплят жилищата си и да затоплят своите деца. Той ще получи ли по-чист въздух в градовете? Категорично не! Цената на електрическата енергия ще падне ли, особено когато изведем една огромна мощност? Четиридесет процента от капацитета на България и задоволяването с електрическа енергия идват именно от тези въглищни централи! Разбира се, че ще се получи огромен дефицит на електрическа енергия, който няма кой да го задоволи от региона. Да не кажем, че ако и другите от региона – Гърция затвори и изпълни своите намерения за затваряне на 3,4 гигавата мощности, Румъния затвори техните, ще се получи един огромен дефицит и пазарът ще гръмне. Не само че цената на електрическата енергия ще се покачи с много, в пъти, но на това отгоре няма да имаме и достатъчно, за да можем да задоволим потреблението. Какво ще се случи с нашите предприятия? нашите предприятия? Те при всички случаи няма да бъдат конкурентоспособни, защото цената на електрическата енергия формира и е в себестойността от техния продукт, ще направи така, щото те вече да не могат да бъдат конкурентоспособни на европейския пазар. Тоест ние не сме готови! Ние нямаме нови технологии. Да не казвам, че електросистемният оператор въобще няма да може да издържи, защото така е конструирана нашата инфраструктура, че Маришкият басейн е един от най-големите разпределители на електрическа енергия за Южна България, а и не само. Да не казвам, че и другите страни ще пострадат. Ние не сме готови за такова нещо. Не може да мислим толкова зелено, колкото ни се иска! Затова ние трябва да подготвим някакъв план в бъдещ период, незнайно кога – дай боже, да е 2050 г., но ние трябва да сме готови, заставени от обстоятелствата, заставени от законодателството на Европейския съюз,

управляващата партия да предложи друго решение с цел да се приеме нейното. Ние не сме предложили такова, за да има консенсус. Ние сме съгласни с философията, която са вложили от Българската социалистическа партия, но искаме едно доуточняване на текстовете, за да бъдат по-ясни. Затова Ви предлагам:

ще зачета цялата точка, която общо взето е със съвсем леки промени, но дава по-голяма яснота: „2. Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищни и топлоелектрически централи от групата на „Българския енергиен холдинг“ ЕАД.“ Създава се нова т. 3, която е част от т. 2 на това, което са предложили колегите от БСП: „3. Възлага на Министерския съвет да предприеме действия

Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаема госпожо Министър, предните столове са високи и там не се виждате. Уважаеми колеги, разглеждаме един много сериозен въпрос, но за много кратко време. Бих Ви предложил в близко бъдеще да направим едно сериозно разискване за цялостната енергетика на България, защото, слушайки представителите на ГЕРБ и на БСП, се сетих за едно стихотворение, което имаше едно време: „Миньор е моят татко, миньор ще съм и аз. Само да порасна, ще видите тогаз!“ Е, пораснахте! Днес Ви виждат всички, само че не сте били миньори, а аз съм завършил Минно-геоложкия институт и съм миньор. Моят син не стана миньор, но моето уважение към миньорите. Може би беше по-резонно всеки един представител от Старозагорския регион днес да застане тук

с всичко това, с което досега не сме се съобразили. Защото, ако бяхте честни и не беше популизмът, трябваше досега да им разясним и да им кажем, че това, което Министерството на енергетиката прави с капацитета за 2025 г. – с удължаването на всичко онова, което Зеленият пакт не разрешава, тези рудници, тези ТЕЦ-ове ще работят максимум до 2030 г. Защо не излизате да им го кажете това? Защото не сте миньори. Говорите ми, господин Николов, за 2050 г., за декарбонизация и нулеви емисии, че Германия не са си затворили въглищните централи. 2008 г. Ви оставихме план за зелена енергия, поетапно закриване на определени мощности и на тяхно място построяване на нови. Затворихте и спряхте Проекта за Белене – 2018 г. щяхте да имате ядрена централа, 2019 г. – втория блок. Макар че ДПС сме против ядрената енергетика, щяхте да имате достатъчно зелена енергия. В зелена енергия. В момента говорите, че производството на енергия от въглищните централи било най-евтино. Защо искате тогава в първа точка на това решение да предприемем спешно увеличаване на капитала на дружеството? Ако включите, госпожо Министър, онова, което платихте от БЕХ за плащане на емисиите, ако включите и работната заплата в тези централи, ако включите и декапитализацията, която чрез КЕВР правите със 78 лв., ще видите, че цената на въглищните централи е далеч по-висока от цената на газопаровите централи. Уважаеми колеги, Зеленият пакт като членове на Европейския съюз ни задължава и дава един план за инвестиции

Там пише и точно разпределение: от бюджета на Европейския съюз – колко, от банките – колко, а и още отгоре на това, когато сме влизали в Европейския съюз, никой не ни е казал, че ние можем да бъдем онези, които да подготвим План Б, да не се съгласим с чистата енергия, с чистата храна, с чиста околна

Трябва да направите, госпожо Министър, всичко възможно да се включим в механизма за справедлив преход, трябва да направите всичко възможно да се включим в Платформата „Въглищни региони в преход“, за да може да извлечем познанията и да подготвим ония кадри, да подготвим нашите миньори и тези, които работят в топлоелектрическите централи, за производство на електрическа енергия от чиста енергия. Това чисто и просто трябва да направим, колеги, нищо по-различно. Сега се връщам към решението, защото, ако говорим за Зеления пакт, ако започнем да говорим за всичките инвестиции, тук трябва да започнем да говорим освен за закриването на въглищните централи, как и по какъв начин ще заменим и тези мощности, колко средства ще ни трябват за газопаровите централи, колко пари ще ни трябват за тези нови ядрени централи, които искате да строите и колко средства са ни необходими за преквалификация на всичко това, което би трябвало да се случи в България. Освен това трябва да говорим и за производство на нов вид енергия – водорода. Дания, онези северни държави, измислиха и технологията и минават напълно към чиста енергия, а ние през това време се чудехме да имаме ли Южен поток, да имаме ли ядрени централи. Когато ние говорехме от тази трибуна за водорода, си мислехте, че ние вече сме някъде изпаднали изобщо в такова състояние, че мислим и Ви говорим за неща, които като че ли никога няма да се случат. Но днес, завършвайки, ще Ви кажа: подкрепата за това решение, която и ние ще дадем, е с ясното съзнание, за да може да защитим Министерството на енергетиката, за да може да се възползва Министерският съвет от имунитета и авторитета на Народното събрание, за да не закрием топлоелектрическите ни централи.

ще се съобразя с времето, но виждам, че времето на всички ни е много малко, за да се запознаем със Зеления пакт

Благодаря Ви, госпожо Председател. Това, което разбрахме, господин Аталай, от Вашето изказване е, че ДПС е твърдо „за“ закриването на нашата енергетика в Маришкия басейн. Вие казвате, че сте твърдо „за“ Зеления пакт, че сте говорили дълго време за тази зелена енергия, която аз бих нарекъл „зелена утопия“, която всички български граждани платиха в сметките си за топло още през 2013 г. Лицемерие е това, което казвате, за Зеленият пакт и колко много пари щели да дойдат от Европа за преобразуване на енергията, защото тези пари идват от нашите данъци, от данъците на всички онези, които работят в Маришкия басейн. Така че, това е лицемерие. Закриваме им тяхната работа, която в момента имат, за да можем някаква зелена утопия да гоним. Това е категорично лицемерие. И пак заявявам, ние сме твърдо „против“ всякакви опити

госпожо Председател. Уважаеми колега, да се опитам да Ви обясня – няма да ме разберете, и затова затова ще кажа следното. Госпожо Министър, достойно и честно кажете: докога и по какъв начин от данъците на българското общество ще дотираме въглеродната енергия вместо тези пари да ги вложим да инвестираме и да си построим с нови технологии нови мощности за производство на енергия? Ако е за закриване на на въглищните рудници, предишния път Ви го казах. Мисля, че всички отдавна сте го разбрали, че трябва да застанете лице срещу лице с всички онези, които денонощно си полагат труда и да им кажете как и по какъв начин те трябва да се преквалифицират, гледайки бъдещето на нашите деца и развитието на нашата страна. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Аталай. Други изказвания, колеги?

Благодаря, уважаема госпожо Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! Позволете ми преди всичко да Ви благодаря на всички Вас за днешния дебат по една изключително важна тема – темата, свързана с енергийната сигурност на страната, съответно, свързана и с нашата национална сигурност. Както и друг път е ставало дума, когато нещата са свързани с толкова важни теми, каквато е енергетиката, енергийната сигурност, всички ние сме намирали сили и възможност да обединим своите усилия, за да постигнем най-доброто решение за България. Що се отнася до въглищните централи, правителството неведнъж е заявявало своята категорична позиция. Разбира се, България като държава – членка на Европейския съюз, следва правилата, принципите, приоритетите на Европейския съюз в областта на енергетиката, но когато става дума за енергийна сигурност, то тя е приоритет. Нашата позиция в тази посока винаги е била, че този преход към нисковъглеродна икономика, на първо място, трябва да бъде справедлив, трябва да бъде плавен, да бъде съобразен със спецификите на всяка една държава и по никакъв начин да не поставя под риск енергийната сигурност на държавите членки. Това е нашата категорична позиция и тя е заявявана многократно – и в рамките на Съвета на енергийните министри, и в рамките на Европейската комисия, на Европейския съвет и в Интегрирания план „Климат – енергетика“, който правителството подготви. Това е документ, който обединява усилията, работата на една голяма част от министерствата в страната, тъй като то касае много сектори. Така че в нашия Интегриран план „Климат – енергетика“ ние много ясно сме заявили, че без въглищните централи българската електроенергийна система не би могла да функционира нормално. И 2030 г. – дотогава, докогато е срокът на този интегриран план „Климат – енергетика“, ние ясно сме заявили, че ще продължим да разчитаме на въглищните централи като основна, базова базова мощност в българската електроенергийна система. Обосновали сме това пред Европейската комисия и много ясно сме посочили своите аргументи. Първият и най-важен аргумент е свързан с енергийната ни сигурност. Вторият аргумент е свързан с това, че ние разполагаме с местен ресурс, който ни дава и съответната съответната независимост по отношение на използването на тази суровина. И третата много важна тема е свързана с енергийната сигурност на България и на региона, тъй като въглищните централи имат много особено и важно място в електроенергийната система на страната. Тук на няколко пъти стана дума – и господин Николов спомена, и господин Стойнев, и господин Ерменков, че въглищните централи имат много важно място. Те са тези мощности, които балансират системата, ТЕЦ „Марица изток 2“ е такава централа – тя е единствената, между другото, в страната няма друга такава мощност, която има връзка с трите нива на напрежение в страната и при евентуална авария в системата това е централата, която може да гарантира бързото и качествено въвеждане на системата в нормална работа. Така че тези въглищни централи дават 40% от енергията на нашата страна, тези количества достигат 60% през зимата. Аз само ще Ви припомня зимата на 2017 г., уважаеми дами и господа народни представители, тогава, когато помните, че имаше един месец, в който температурите рязко паднаха. Тези ниски температури се задържаха повече от 20 дни и това доведе до колапс в системата на държавите около нас. Тогава всички държави затвориха своите граници и спряха износа на електрическа енергия. Ами тогава положението в нашата страна беше спасено именно от въглищните централи и от АЕЦ „Козлодуй“. Така че ние не можем с лека ръка да кажем: „Да, тези мощности ще бъдат елиминирани от нашата електроенергийна система.“ Българското правителство стои твърдо зад този тип мощности, стои твърдо зад българските миньори, зад нашите колеги, така че колегите трябва да бъдат спокойни за своите работни места и за бъдещето на комплекса. Само в ТЕЦ „Марица изток 2“ са инвестирани 1 милиард 200 милиона в сероочистващи устройства, което е много сериозна инвестиция. Ние, разбира се, ще продължим да инвестираме в тези мощности, в тези сероочистващи устройства, тъй като животът и здравето на хората са изключително важни. Това какъв въздух дишаме е изключително важна тема. Ние ще продължим да инвестираме в тази посока, но отново заявявам, нашата позиция изцяло съвпада с това, което тук беше предмет на дебата, и това, което е предложено като решение. Аз благодаря за подкрепата за въглищните централи, които са основен стожер на електроенергийната система на страната. Благодаря Ви още веднъж. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаема госпожо Министър. Уважаеми колеги, преминаваме към гласуването на Проекта за решение…

за изменение и допълнение на Закона за регионалното развитие и необходимостта от малко по-голямо обществено обсъждане срокът между първо и второ четене да бъде удължен на 14 дни. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Бонев. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

„Задължава Министерския съвет чрез министъра на енергетиката в срок до 29 февруари 2020 г. да приеме всички необходими мерки за нормалното функциониране на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД, в това число и чрез увеличаване на капитала на дружеството от страна на „Български енергиен холдинг“ ЕАД с цел гарантиране на енергийната сигурност на страната като елемент от националната ѝ сигурност, независимо от становището на Европейската комисия по този въпрос.“ Моля, режим на гласуване.

редакцията по т. 2: „Задължава Министерския съвет да предприеме всички необходими мерки за недопускане в дългосрочен план прекратяване на функционирането и/или ограничаването на производствения капацитет на въглищните топлоелектрически централи от групата на „Български енергиен холдинг“ ЕАД.

която гласи следното: „Възлага на Министерския съвет да предприеме действия за присъединяване на Република България към Платформата „Въглищни региони в преход“ без поемане на ангажименти за закриване на въглищни централи.“ Моля, режим на гласуване.

промяната на номерацията на т. 3, която става точка 4, която е следната: „Министърът на енергетиката периодично да информира Народното събрание за предприетите мерки и постигнати резултати.“ Моля, режим на гласуване.

целия Проект на решение с гласуваните преди малко редакционни поправки. Моля, режим на гласуване.

Предложението е прието. Колеги, няма да правим почивка и веднага преминаваме към парламентарния контрол.